na sjednici. Vidimo da ministar uprave Arsen Baruk želi dodatno obrazložiti prijedlog pa mu dajemo riječ. prijedlogom zakona predlaže se da se iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU izdvoji jedna uprava i da dobije status Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje odnosno temeljem amandmana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojega ću predložiti Vladi da prihvati, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Obzirom na obim i značaj poslova koje se odnosi na zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, te obnovu stambenih jedinica uništenih ratnim djelovanjem koje ima činjenicu da je uređivanje upravnih postupaka stambenog zbrinjavanja i utvrđivanja statusnih prava obuhvaćenih provedbom monetoring procesa u postupku ulaska RH u EU za poglavlje 23. te obzirom na činjenicu da će 2013. godine početi provedba regionalnog stambenog programa predviđenim petogodišnjim razdobljem kojim upravlja razvojna banka Vijeća Europe. Ovim prijedlogom zakona predlaže se utvrditi zakonske pretpostavke za što učinkovitije obavljanje navedenih poslova. Da ne duljim, kako bi rekao gospodin Borić "Više kvadratića veća transparentnost.", tako će i onda u ovome dijelu, dakle vjerujem da će se osnivanje novog ureda poboljšati situacija vezana uz stambeno zbrinjavanje i obnovu. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Za klub HDSSB-a govorit će poštovani Josip Salapić. Izvolite. uvaženi gospodine ministre. Evo malo nas je zastupnika ostalo na ovim točkama dnevnog reda, ali evo ja isto neću duljiti. S obzirom da je i ministar u svom obrazloženju bio kratak, jedno je samo pitanje ministre po komentarima i informacijama informacijama koje smo dobili u klub rečeno je da se u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU jedno godinu i nešto dana nije ništa radilo po ovom pitanju povratnika, izbjeglica i njihovih problema u smislu stambenog zbrinjavanja, obnove. Jedan slučaj iz Osječko-baranjske županije kaže da je 500 zahtjeva podnijeto za pomoć onom građevinskom materijalu koji imaju osobe koje žive na područjima posebne državne skrbi, da niti jedan slučaj nije riješen niti pozitivno niti negativno, a kažu iz udruge prognanika i povratnika izbjeglica RH da su 15 godina se borili da se iz nekoliko ministarstva ova problematika prebaci u ministarstvo danas regionalnog razvoja i fondova EU. Pa sad se postavlja pitanje da li će se ustrojavanjem ovoga novog Državnog ureda za obnovu obnovu i stambeno zbrinjavanje koji će preuzeti poslove od ministarstva nešto zaista učiniti po tom pitanju ili će to samo biti prebacivanje i otvaranje nekih novih državnih ureda da bi se neki problemi rješavali, odnosno ne rješavali. Pa evo, mi nismo protiv ustrojavanja novog državnog ureda, protiv prebacivanja sredstava iz fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fonda EU, dakle oni predviđeni proračunom ali je osnovno pitanje što je po tom pitanju, uopće ništa nije rađeno, što će se dobiti ovim novim državnim uredom, da li će biti novih zapošljavanja ili neće? Ovdje u obrazloženju ovoga zakona kaže se da neće, da će se preuzeti zaposlenici iz, koji su radili na tim poslovima u ministarstvu. I još jedno pitanje, što će biti sa 14 ureda regionalnih koji su ustrojeni po županijama koje su, županije koje su u ratom stradalim područjima? Dakle, tu su neka ključna pitanja koja se otvaraju po ovoj problematici. Dakle mi nismo protiv ako će to biti učinkovito i efikasno i ako će to zaista riješiti probleme prognanika, povratnika i izbjeglica, ali smo dakle, imamo neka pitanja. A navodno se i UNHCR ne slaže baš s ovim prijedlogom da se ustrojava novi državni ured s obzirom da je u zadnje u zadnje vrijeme u više od godinu i po dana se zastalo sa rješavanjem problematike. Zato to i je područje dospjelo pod ovo pitanje monitoringa poglavlja 23. za uzlazak Hrvatske u EU. Pa evo ako budete se obraćali da odgovorite na ova kratka pitanja, ako će to biti efikasno i ako će to pomoći mi nemamo ništa protiv da se osnuje osnuje novi državni ured ako će on imati svrhe i razloga za osnivanje. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Kolega Josip Borić izrazio je želju da vam replicira. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa, evo kolega Salapiću vi ste se upitali u svojoj kratkoj raspravi da li će se ovdje nešto riješiti. Pa ja mislim da je to vrlo loše rješenje, jer činjenica jest da je danas Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najmjerodavnije i najekipiranije ministarstvo što se tiče izgradnje bilo čega kad govorimo o društvenoj i nekakvoj komunalnoj infrastrukturi. Nitko to, niti jedan državni ured neće moći bolje. Tamo su inženjeri građevine, tamo su arhitekti, tamo su ljudi iz znanja, ja ne vidim što će se desiti sa tim državnim uredom iako često ističem u svojim raspravama da to ministarstvo nije dobro i dovoljno ekipirano pogotovo na rukovodećem kadru i često govorim da tamo treba i još pokoji pomoćnik ministra. Mi znamo da za ovu problematiku postoji pomoćnik ministra koji je zadužen za to, zašto on ne radim dovoljno dobro, to bi morali pitati njega, možda je smiješno da Ministarstvo uprave, kažem predlaže ovaj zakon a odnosi se i mi ne znamo što se zaista tamo ustvari i ubiti događa. Rekli ste i sami da ima i primjedbi sa strane, ako sam dobro čuo UNHCR-a? Mislim da jednostavno državni ured neće biti na toj razini, državni uredi su više-manje u svim dijelovima koje Vlada ima, ajmo reći administracija ili birokracija i rješavaju sasvim drugačije probleme. Ući u ovaj problem zbrinjavanja prognanika, kažem na ovakav način za mene je jedan korak nazad u zbrinjavanju izbjeglih i prognanih. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa svojim suradnicima. Zakon je sam po sebi vrlo jednostavan o kom sad razgovaramo, ima šest članova i on bi trebao da bude operativni zakon odnosno temelj da se stvori nešto što ćemo zvati u budućnosti novo državno tijelo, odnosno novi državni ured za stambenu obnovu i stambeno zbrinjavanje. Dakle o njemu ja ne bih govorio kao tekstu nego bih kao što ste vi rekli potpredsjedniče danas u toku dana prije razgovarao o kontekstu kome se treba donijeti ovaj zakon. Naravno da za ukupan kontekst ovoga odgovor treba dati nadležno ministarstvo naravno da bi kad bi imali prilike da otvorimo raspravu upravo o tome, u kojoj fazi je program povratka ukupnog, kompleksna stvar, obnove, stambenog zbrinjavanja, elektrifikacije itd. onda to imamo prilike razgovarati samo kad su u pitanju državni proračuni i kad treba odrediti određena sredstva, sredstva, pozicionirati za tu stvar koja se u kontinuitetu radi za iduću godinu. Bilo bi interesantno proanalizirati rezultate tih stvari odnosno tih poslovanja i komparirati po nekakvim godinama. Ta cijela stvar je na neki način došla ove godine odnosno 2012. U određen zastoj i mi očekujemo da će se ovakvim jednim novim preustrojem odnosno formiranjem državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koje bi preuzelo određene poslove ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako se to zvanično zove. Dakle da će se ti poslovi, vrlo nepopularni poslovi a bitni poslovi završiti. Dakle motiv za za podršku ovakvom jednom novom ustroju jeste isključivo brzo i efikasno završavanje poslova koje smo trebali uraditi. to smo obećali i u fazi pristupanja EU kad smo govorili o poglavlju 23 pravosuđe i ljudska prava. Zadali smo si nekakve rokove i te rokove treba ispoštovati. Odmah u početku ću reći da mi smo uložili amandman formalne prirode jer mislimo da se cijeli ovaj ured treba zvati, da pun naziv treba da bude Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje jer kroz to će se onda na neki način definirati i karakter poslova tog novog ureda. Mi očekujemo da se ovim prijedlogom zakona, dakle novim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, da će taj državi ured obavljati poslove stambenog zbrinjavanja, obnove u jednom tijelu, dakle da će biti svi poslovi objedinjeni u jednom tijelu i da će ono koordinirati obavljanje poslova na području cijele države. Isto tako od ureda se očekuje da nađe rješenje za zatvaranje preostalih pitanja i problema izbjeglica, prognanika, povratnika a ova pitanja su da podsjetim obuhvaćena i provedbom monitoring procesa u postupku ulaska RH u EU kao što sam već rekao uglavnom se radi o poglavlju 23. Također ovaj ured bi trebao raditi na realizaciji petogodišnjeg regionalnog stambenog programa čija provedba bi trebala početi 2013. i trebala bi do 2017. a ukupna vrijednost tog projekta jeste 583 milijuna eura. Projektom bi upravljala Razvojna banka, vijeće Europe i provodio bi se između četiri države partner, i to Hrvatska, Srbija, BIH i Crna Gora. To su neki opći razlozi zbog kojih mi podržavamo donošenje ovog zakona. Ja ću sad reći nekoliko specifičnosti vezano za ovu cijelu problematiku. Bojim se da javnost ne zna, ne prati to, ne bavi se tom problematikom, vrlo suptilnom problematikom, tako da je dobro znati šta je država do sad uradila na tom polju. na tom polju. Stambeno zbrinjavanje je trebalo biti jedan od nositelja povratka na područja posebne državne skrbi. Problemi su tu brojni. Oni opterećuju, ti problemi opterećuju znatna kašnjenja u rješavanju zahtjeva komplicirane su procedure, neriješena su pitanja statusa povratnika a otkup stanova gotovo da nije ni počeo. Tako imamo u kategoriji povrata privremeno zauzete privatne imovine. Bitan je ovdje možda reć podatak da je od 19 hiljada 280 zauzetih kuća, odnosno privatnih elemenata privatne imovine vraćeno vlasnicima 19 hiljada 271 za svega 9 predmeta su u sudskom postupku. Ono što je predmet monitoringa određenog tijela EU jesu predmeti neovlaštenih ulaganja privremenih korisnika u zauzetu imovinu. Ovdje imamo još svega 15 predmeta. Ja se nadam da će i ta stvar biti riješena jer će veći dio tih stvari riješen u u proteklom periodu. Ja to mogu reći, riješen je za mandata prethodne vlade. Obnova kuća je kategorija gdje imamo obnovljeno negdje oko 149 hiljada a u postupku obnove je ova stvar u kojoj je kolega Salapić govorio, dakle 591 stambeni objekt je u rješavanju i to je stvar koja nije riješena prošle 2012. Godine. A govorimo o ciframa koje su riješene do toga perioda. Stambeno zbrinjavanje od početka provedbe stambenog programa 2001. godine pa do danas u RH zahtjeve za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi podnijelo je negdje oko 69 hiljada obitelji. Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđeno je u 36, praktično 37 hiljada slučaja. Dakle to su ogromni poslovi, to su bila to su bila potrebna cijela, znatna sredstva, odnosno uvijek značajna sredstva u proračunu tokom ovih posljednjih desetak ili nešto više godina izdvojena kako bi se došlo do do realizacije ovakvih stvari. Preostalo je još negdje oko ovo što je bitno, preostalo je negdje oko 19 hiljada zahtjeva i upravo ti neriješeni zahtjevi ulaze u posao ovog novog ureda kao nešto što treba uraditi. Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava na području od posebne državne skrbi od ukupno nekih 69 hiljada zahtjeva na području posebne državne skrbi njih 10 hiljada se odnosi na zahtjev za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava od kojih je administrativno riješeno do sada riješeno negdje oko 9 hiljada. Hiljadu 200 ulaze neriješeno ulaze u obavezu posla ovog ureda koji on treba da uradi. Izvan područja posebne državne skrbi imamo još nezavršenih negdje oko 2 hiljade zahtjeva koji također ulaze u obavezu posla ovoga ureda. Posebno je bitno ovdje reći da je velik dio građana povratnika srpske nacionalnosti podnijelo zahtjev za otkup stana negdje oko 1284 zahtjeva je kompletiralo svoju dokumentaciju. Do sada je po našim podacima otkupljeno svega 2 stana od 1280. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Činjenica je da su podnositelji zahtjeva osobe starije životne dobi, da je pravo na otkup stana osobno pravo koje u ovom slučaju nije nasljedno i odugovlačenje rješenja ovog pitanja dovodi u pitanje i smisao njihovog prava kao i donesene vladine odluke. Mnogi građani ga za svog života vjerojatno neće konzumirati i u tom slučaju ti stanovi onda prelaze ponovo u državno vlasništvo. Dakle to su neke stvari neke nedosljednosti koje su do sada postojale i očekuje se da će aktivnostima kroz ovaj ured jednom dosljednijom politikom te stvari riješiti. Mi očekujemo da se isto tako u tom uredu baza podataka o stambenom zbrinjavanju prenese u nadležnost tog ureda, a tada bi podaci bili na jednom mjestu, pojednostavljena bi bila procedura za korisnike. Za bivše nositelje stanarskog prava mora se riješiti na jedinstven način. Činjenica je da nije jednak tretman područjima od posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi, tako da stambeno zbrinjavanje nije uređeno na isti način. Primjerice, postupak odlučivanja o žalbi za stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a nije upravni postupak niti se mogu ulagati pravni lijekovi, za razliku od postupaka stambenog zbrinjavanja na području posebne državni skrbi koji je upravni postupak i gdje podnositelji zamolbe za stambeno zbrinjavanje mogu ulagati pravne lijekove. Dakle to je nešto što je u jednom uređenom pravnom sistemu nedopustiva stvar i stvar koju se treba urediti. Dakle načelo jednakosti građana pred zakonom zahtjeva da se pravni odnosi odnosno pravni režim uredi i bude jednak za sve. Preporuka je to i pučkog pravobranitelja o potrebi jedinstvenog tretmana i rješavanja ovakvoga problema bivših nositelja stanarskog prava. Ja bih ovdje mogao govoriti o još nekim drugim podacima, mislim da to nisu toliko ni bitni podaci ali je činjenica da je urađeno dosta posla, isto tako je činjenica da u ovoj problematici posao nije završen. I ukoliko mi mislimo da će ovakvim jednim konceptom kao što je predlagatelj predlagao, a ne sumnjamo da neće ova stvar biti dotjerana do kraja i da ćemo mi u nekom roku koji će biti prihvatljiv i za nas i za komisiju EU ovu stvar završiti u okviru ovog ureda. A mi smo spremni ovakav jedan koncept novog državnog organa prihvatiti i podržati. Zahvaljujem kolegi Horvatu. I pozivam poštovanog kolegu Davorina Mlakara da iznese stajalište kluba HDZ-a. Dobro večer potpredsjedniče Sabora. Gospodine ministre i suradnici, poštovani kolege treće smjene vas možda nazovem pa da vas sve uredim mračnjaci koji ste ostali. Evo baš je pravo vrijeme 8 sati, već su sve glavne vijesti završile pa možemo o nevažnim temama. Ovaj zakon dakle iznijet ću osobnu opasku iako govorim u ime kluba, je tipičan primjer kako se zamišlja da bi legislativa trebala izgledati. Nesreća za ministra uprave koji ni kriv ni dužan mora pred Parlamentom braniti ovakav zakon iako ga on niti zanima niti vjeruje u njegova neka rješenja, ali mu je negdje tako naloženo propisima. Iako je čudno da tamo gdje su propisi govorili u prilog toga da Ministarstvo uprave bude predlagatelj zakona, da su to bila neka druga ministarstva. I s druge strane oni kojih se taj zakon tiče što se strukture državne uprave tiče, njih ovdje nema i oni ne predlažu zakon, radi se o ministarstvu čiji djelokrug nakon evo godinu i 2, 3 mjeseca mijenjamo jer usudit ću se reći, očito se potpredsjedniku Vlade ne da baviti ovim poslovima koji su u djelokrugu do sada prema Zakonu o djelokrugu ministarstava bili u djelokrugu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Onda Onda smo pročitali ono što je došlo u opremi zakon i koliko god to možda iritiralo ali sve manje vas je u dvorani pa će onda valjda i reakcija biti slabija. Ponovo smo dobili zakon koji bi trebao ići po hitnom postupku. Razlozi za donošenje zakona kaže predlagatelj nalaze se u članku 150. Poslovnika Hrvatskoga sabora i to zbog toga što je uređivanje upravnik postupaka stambenog zbrinjavanja i utvrđivanja statusnih prava obuhvaćeno provedbom monitoring procesa u postupku ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za poglavlje 23.-Pravosuđe i temeljna prava te s obzirom da je provedba regionalnog stambenog programa predviđena u petogodišnjem razdoblju 2013.-2017. godine kojim upravlja Razvojna banka Vijeća ocjenjuje se da je stvaranje zakonskih pretpostavki za učinkovito obavljanje ovih poslova opravdan dražvni razlog za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. I ja se čak ovom ne bih čudio da mi po prvi puta nastojimo urediti neku instituciju koja bi trebala obavljati te poslove. kao što vidimo iz prijedloga zakona, kao znamo iz onog što nam je do sada Vlada predlagala, ove poslove i do sada netko obavlja i to obavlja na razini Ministarstva kao središnjeg tijela državne uprave koje je po svom rangu i ako hoćete značaju iznad ranga ili značaja državnog ureda koji bi u budućnosti te poslove trebao obavljati. Formalno-pravno gledamo kako je predlagatelj uopće pokušao riješiti način i djelokrug rada, osim što je naravno prepisao djelokrug rada iz dosadašnjeg ministarstva u jednom dijelu njegove neke nadležnosti, sada tom budućem državnom uredu za stambeno zbrinjavanje. I sada bi se taj državni ured bez ikakvih daljnjih troškova, u što moram reći da iskreno sumnjam, trebao baviti jednim dijelom poslova kojima se do sada bavilo ministarstvo. Međutim, on bi između ostalog trebao rješavati u drugom stupnju o zahtjevima za obnovu, zahtjevima za stambeno zbrinjavanje te zahtjevima za utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika, organiziranje skrbi izbjeglica, prognanika i povratnika itd., itd. Ono nešto, o tome je govorio i kolega Horvat, iz ovog se ne vidi da bi taj ured rješavao po žalbama koje mogu biti izjavljene u prvostupanjskom postupku koji se vodi na županijskoj razini. I dobro je da je tako, međutim pitanje je da li državni ured po sustavu državne uprave može rješavati o zahtjevima u drugom stupnju jer su ta prava prema sustavu državne uprave pridržana ministarstvima pa je tim manje logično da sada posao državne uprave rješavanja u drugom stupnju prebacujete iz ministarstva koje to smije smije i treba radit s obzirom na prvostupanjska tijela, to prebacujete na državni ured koji to ne smije radit prema Zakonu o sustavu državne uprave. Podsjetit ću vas i na to da su ostali državni uredi, Državni ured za trgovinsku politiku, Državni ured za središnju javnu nabavu, Državni ured za upravljanje državnom imovinom Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji nemaju svoja prvostupanjska tijela, pa onda je logično da ni ne rješavaju u drugom stupnju jer su oni ta prvostupanjska tijela. Dakle koncepcija zakona je prilično nesređena, koncepcija zakona je ustvari zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja da dio poslova koji su ga opterećivali opterećivali ili nisu zanimali njegove čelnike sada, oprostite na izrazu, uvali nekom drugom, odnosno osnuje državni ured koji bi to u budućnosti trebao raditi. Moje prvo pitanje predlagatelju, da li ste vi kada ste razmišljali o ovakvoj reorganizaciji središnjih tijela državne uprave, da li ste to predložili ili se savjetovali s onima radi kojih ta tijela postoje, odnosno radi kojih ta tijela imaju utvrđen djelokrug. Da li ste pitali zajednicu povratnika Hrvatske što misle recimo o ideji da se poslovi iz ministarstva prenesu u državni ured. Vjerojatno niste jer smo mi s njima razgovarali pa su nam uspjeli reći da su razbjesnili se kad su čuli za činjenicu da se sada ponovo poslovi koji su se našli u Ministarstvu, čime ne samo da dobivaju simboličan nego dobivaju stvaran značaj, prebacuju na neka druga tijela. Dapače, rekli su do '97. godine rješavanje njihovih pitanja bilo je rascjepkano na više središnjih središnjih tijela državne uprave i upravo u tome su našli najbolnije probleme i najveći razlog zašto su se njihovi zahtjevi rješavali dugo i nekvalitetno i pozdravili su činjenicu da se konačno ti problemi rješavaju na razini ministarstva i to na jednom mjestu. Sada ste od tog rješenja koje se pokazalo dobrim ponovo odustali. Rečeno je još nešto, da ova Vlada ima i daljnji prijedlog, da neće stat samo s ovim zakonom nego da će raditi i na Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica, da će raditi na novom Zakonu o područjima od posebne državne skrbi, na Zakoni o obnovi, a ovo je početak tog lanca, samo nije zgodno sva četiri zakona podastrijeti parlamentu u isto vrijeme jer će se onda vidjet krajnja namjera, a to je da će a to je da će PPDS izgubiti i onu pažnju i onaj značaj koji su do sada imali s obzirom na središnje državne institucije. I to je najveći prigovor zašto ovaj zakon uopće ne bi trebalo predlagati. Mišljenje je onih koji su korisnici usluga tog ministarstva da je ovo do sada najbolji način da se na tom jednom mjestu rješavaju njihovi zahtjevi. I jedan velik dio rekli su i kolege tih zahtjeva je i riješen, a sada idete tako daleko da ste predvidjeli, a govorio je i kolega Salapić o tome da je 500 zahtjeva ostalo neriješeno prošle godine znate za onu posebnu mjeru da se građevinskim materijalom nastoji pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Od 500 zahtjeva u Osječko-baranjskoj županiji nije riješen ni jedan. Sad postoji još jedno genijalnije rješenje. Jučer je jedan od naših kolega govorio kako ni 20 Supermana ne bi uspjelo 10 godina riješit sve nagomilane probleme naše države, pa u tim slikama meni se jedino nameće vezano uz ovaj zakon Superhick ili možda neki Batman koji je noću smišljao ova rješenja, jer je smislio da će taj građevinski materijal u buduće za rješavanje stambenih pitanja mlađih obitelji dodjeljivati agencija koja se zove AUDIO. Jedino još nitko nije uspio razumjeti kako će se sad AUDIO osim prometa i upravljanjem nekretninama baviti transportom cigli, betona, cementa i ostalih stvari koje su ljudima potrebne za rješavanje stambenog pitanja. Ovaj zakon je da skratim, a to je mišljenje svih nas koji smo ga uspjeli u klubu iščitati osim što je kratak on je nepotreban, on je izraz u stvari željele potpredsjednika Vlade da on neke poslove ne bi želio raditi koje je zatekao u djelokrugu svog ministarstva. I zato sam rekao vjerojatno ni ministar uprave danas ne bi želio predlagati ovaj zakon, ali na žalost mora jer mu je to zakonska obveza, pa bi tako bilo puno pametnije preporučiti potpredsjedniku Grčiću da on obavlja poslove i da ekipira svoje ministarstvo kako bi odgovorio zahtjevima poslova djelokruga svog ministarstva, nego da jednostavno izmjenama zakona o ustrojstvu ministarstava sve ono što mu se ne čini osobito atraktivnim, osobito interesantnim bilo medijski, bilo stručno, da jednostavno osnujemo neko novo središnje tijelo. I na kraju rekao bih da je ovaj zakon samo dodatak na ono o čemu smo jučer govorili u sasvim doduše drugom kontekstu. Ovo je još jedan dodatak onom što je Vlada nama obećavala – racionalizaciji državne uprave, jer kao što smo čuli da je racionalizacija kada sa 16 ministarstava dogurate do 20 sigurno je racionalizacija glomaznog državnog aparata s kojim su svi nezadovoljni i to da umjesto ministarstva sad još imamo jedan novi državni ured. Govorili smo i o osnivanju onih nekih energetskih središnjih tijela. Imat ćemo jedan državni ured za koji će bit ponovno potrebno naći sredstva, potrebno naći ljude, smještaj, osmislit njegove poslove i vjerojatno taman negdje ona 2017. koja je navedena ovdje kao godina u kojoj bi se ti poslovi trebali dovršiti, možda će to bit godina u kojoj će se ti poslovi počet obavljati. Zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržat ovaj zakon. Dapače, sugerirat će ponovo da barem ako već ne želite prihvatit sve argumente koje smo iznijeli protiv ovog zakona za koje mislimo da su vrlo ozbiljni i da ih trebate dobro promisliti, onda barem ponudite ovaj zakon u prvom čitanju. Jer je uvreda zdrave pameti po 15 ili 30 puta da izmišljate neke trivijalne razloge za hitnost postupka koji ne postoje. Ovi poslovi se i danas i danas obavljaju u ministarstvu. I ništa se neće dogoditi sa državnim razlozima, ako se ti poslovi neće od sutra, nego recimo za tri mjeseca kad ćete prisilit saborsku većinu da donese zakon početi obavljati u državnom uredu. A ono što piše u Poslovniku Hrvatskoga sabora o hitnom postupku, a tu riskiram jer znam što će mi potpredsjednik odgovoriti ovim pravilima, čuli smo ih više puta bez obzira što je i on svjestan da razloga za hitnost nema. Sugestija vam je ponovo ne idite s hitnim postupkom. Dajte nam dva čitanja. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Sada će četvorica članova kluba HDZ-a replicirati predstavniku kluba HDZ-a. Prvo će to učiniti poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, ove replike smo vidjeli, naučili nekad davno od predstavnika kluba SDP-a, pa dobru praksu je šteta ukinuti. Da, da, gospodine Staziću nemojte imati kratko pamćenje. Vi ste jedan od tvoraca toga. Kolega Mlakar, sve ste vi to lijepo elaborirali, međutim niste neke stvari ipak rekli do kraja. Definitivno da se ministru i potpredsjedniku Vlade ne žele baviti sa stambenim zbrinjavanjem. Definitivno je da jedna ovako poprilično teški problem u Hrvatskoj se želi izbaciti iz ministarstva koje je financijski najpotentnije, Ministarstvo regionalnog razvoja je sigurno ministarstvo koje raspolaže sa najviše da tako kažem slobodnih sredstava. I sad s obzirom da sam napravio ne jedan proračun i onda kad se počne priprema za izradu proračuna, onda kad se sjednu svi oko zajedničkog stola, onda su obično oni koji su najjači, najmoćniji se izbore za najbolje pozicije, možete misliti kakva će biti pozicija predstojnika ureda u odnosu na sadašnju poziciju potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja. To je jedna stvar. Druga stvar, ići raditi ovo u tijeku proračunske godine je u najmanju ruku smiješno. Ovo ako se napravi onda se napravi kad se donosi proračun pa se u planiranju proračuna lijepo planiraju sredstva pa se onda u principu vidi i kakav je financijski efekt ovakvog zakona jer ne može mi nitko reći da jedno tijelo koje se izdvaja iz jednog tijela koje ima organizirane službe i pravne, kadrovske i financijske i graditeljstva itd., gdje neki ljudi rade više poslova kad ga izdvojite posebno gdje ti ljudi više neće raditi puno poslova nego će raditi jedan posao će koštati daleko skuplje. A ovi zakoni o kojima ćemo razgovarati malo kasnije govore o smanjivanju plaća državnih službenika i namještenika. Dakle, ovo je samo dokaz da Vlada naprosto ne zna što i kako i nije spremna preuzeti odgovornost za jednu vrlo ugroženu skupinu hrvatskih građana. Na repliku odgovara poštovani Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker nisam stigao jednostavno sve reći, ali mislim da ste vi propustili možda naglasiti ovo osim što se gospodinu potpredsjedniku Vlade ne želi baviti poslovima stambenog zbrinjavanja ustvari je Vlada predlažući ovaj zakon rekla da se on tim zakonom nije bavio, da se u to ne razumije i da je to ministarstvo loše radilo. Jedino što mi to nismo čuli baš tim riječima. Ali ću vas evo uputiti na stranicu 2. ovog zakona koliko mi vrijeme dozvoli, dakle osnivanjem ovakvog jednog državnog ureda koji je vjerojatno presedan u ovako i širem europskom krugu centralnih središnjih tijela državne uprave dogodit će se nešto fenomenalno, utvrdit će se zakonske pretpostavke za što učinkovitije obavljanje navedenih poslova. Ovi ljudi koji će raditi te poslove bit će posvećeni samo tim poslovima, oni će racionalnije koristiti sredstva državnog proračuna i imovine u državnom vlasništvu. I sad ovo što bih sugerirao svakom tko predlaže zakon da barem izbriše, izgraditi će se potrebni ljudski i materijalni kapaciteti za provođenje stambenog programa temeljenog na strukturnim fondovima. Žao mi je, eto da to ministarstvo u godinu i pol baš ništa od tih poslova nije uspjelo napraviti, ali onda bi s takvom ocjenom trebala doći Vlada, reći da je podbacilo ministarstvo i potpredsjednik Vlade, možda razmišljati da ga zamijene nekim drugim a ne zbog toga osnivati državni ured. **Stazić, Nenad (SDP)** Drugu repliku iznijet će poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar kažete da ministar uprave gospodin Bauk ni kriv ni dužan mora braniti zakon koji ga ne zanima, a i posao nije u njegovom djelokrugu. No s obzirom da Ministarstvo regionalnog razvoja ima širok spektar aktivnosti a ministar nam je otočanin Bračanin a u djelokrugu rada tog ministarstva je i briga za hrvatske otoke i oko razvoja otoka ja predlažem da ministar onda posluša ovaj moj prijedlog i prenese ga potpredsjedniku Vlade da unutar ministarstva vrati status Upravi za otoke. briga za otoke i otoci su se inače u tom ministarstvu potpuno utopili do neprepoznatljivosti. Ne samo u financijskom dijelu da Vlada ne skrbi o otocima nego samo u dva dana evo koliko pratimo iz tiska, a i iz pisama koje dobivam kao zastupnik između ostaloga i otočne županije čujemo da se najavljuje poskupljenje cijena na brzim brodskim linijama do 60% i to baš pred turističku sezonu. S druge strane danas sam dobio pismo od direktora javnog poduzeća Autoceste Rijeka-Zagreb ARZ-a u kojemu Rijeka-Zagreb ARZ-a u kojemu me moli, gospodine Boriću, moli me direktor da posredujem između potpredsjednika Vlade Grčića i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Hajdaša-Dončića da im se plati naknada Autocestama Rijeka-Zagreb zbog toga što Zakonom o otocima su građani Krka oslobođeni plaćanja mostarine. A tu naknadu iz državnog proračuna treba Autocesti Rijeka-Zagreb platiti državni proračun ali se onda potpredsjednik Vlade gospodin Grčić i gospodin Hajdaš-Dončić ne mogu dogovoriti tko će to trebati platiti pa traže evo pomoć i mene kao oporbenog saborskog zastupnika. Pa evo ja koristim priliku da im ministar to prenese. I druga stvar, danas sam također dobio pismo od direktora AUTOTRANS-a RIJEKA da se Ministarstvo regionalnog razvoja još uvijek nije sjetilo potpisati ugovor sa tim koncesionarom, tako će otočani koji su oslobođeni plaćanja karata za prijevoz po otoku morati sami plaćati od idućeg tjedna. Evo, pa sam htio da samo to ministar prenese. To ga vjerojatno više zanima nego ovaj prijedlog zakona. Ovu raspravu unutar kluba nastavit ćemo odgovorom na repliku Davorina Mlakara. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Koliko ja mogu posredovati između vas otočana ja ću se potruditi. Ja jedino nisam rekao da to nije posao ministra Bauka. Rekao sam nažalost to je njegov posao i mora ga odraditi bez obzira koliko mu se to sviđalo. Žao mi je da nema gospodina Grčića i ne volim govoriti o ljudima kojih nema, a pogotovo onda o ovakvim njihovim prijedlozima, ali možda neće mediji naravno kog to zanima, možda mu se barem usmenom predajom ovo prenese. Uz sve ovo što ste se zalagali kolega Bačić ja vidim ustvari jednu drugu tendenciju i tu iščitavam iz ovog zakona. O svemu ovom što ste govorili plus ove najave za djelokrug ministarstva čini mi se da ćemo mi postati cijelim svojim teritorijem država od posebne državne skrbi. Ali, kao što vjerojatno otoci doživljavaju tu državnu skrb, doživljavat će ju i cijela država. Nastavljamo sa replikama. Na redu je poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Mlakar vi ste u svojoj raspravi ustvrdili da ovo zaista ne vodi ničemo i da ćemo samo doći u još još veće probleme i to je zaista činjenica. Mi osnivamo ovim zakonom jedan novi ured koji pridružujemo dosadašnjim državnim uredima, pa imao tako Državni ured za trgovinsku razmjenu, Državni ured za statistiku, pa za javnu nabavu, pa onda imamo za za Hrvate izvan RH itd. državne urede, govorim o državnim uredima. E sada, mi u Ministarstvu regionalnoga imamo upravu za stambeno zbrinjavanje i status na pravo koji vodi gospodin Stanko Janjić, ja mislim već sigurno jedno 10 godina, ako se ne varam. Imaju novaca više nego neka ministarstva, 350 milijuna kuna za dva programa, za stambeno zbrinjavanje i obnovu u ratom oštenih objekata. I sad mi osnivamo jedan državni ured gdje ćemo svu onu, ajmo reć pismohranu, svu onu administraciju prebaciti u državni ured a ministarstvo ostavljamo u nadležnost da i dalje brine o onom fizičkom dijelu, znači graditi, izgraditi, nadzirati itd. provoditi postupke javne nabave itd. mislim, umjesto da to ostavimo unutar jedne kuće koja to već radi sasvim dobro i uspješno u ovih desetak godina mi sad mi njima uzmemo onaj administrativni dio i sada će taj državni ured bolje to odraditi nego svi ti ljudi unutar te uprave koju smo do sada imali, koji je sasvim normalno funkcionirala. Sad ćemo se telefonima zivkat, slat ćemo papire s jedne na drugu stranu i naravno da će se to sve pogubit. Mislim stvarno tko se ovog rješenja sjetio, ne znam što da mu čovjek kaže, osim da utvrdi na kraju da mi svakoga dana u svakom pogledu sve više nazadujemo, Posljednja replika i Josip Đakić. kako što je to Ured za pronalaženje, obilježavanje, održavanje grobalja žrtava pod izlikom da se tako racionalizira, da se tako operacionalizira, da se tako bolje i efikasnije djeluje i radi, da se bolje koriste i sredstava fondova EU, a to sve, je taj ured, je i sačinjen i napravljen kako bi i konsenzusom i vi ste digli ruku kad ste bili u Saboru gospodine ministre za za taj ured, konsenzusom lijevih i desnih i svih zastupnika i to temeljem Zakona o usklađenju s rezolucijom Vijeća Europe. Taj smo ugasili i pripojili Ministarstvu branitelja, a sada osnivamo neki novi koji će biti briga i skrb i on će biti racionalan, on će biti efikasan, funkcionalan, a ovaj koji je radio svoj posao ovaj nije bio takav i njega smo ugasili i pripojili Ministarstvu branitelja. čudna obrazloženja koja dolaze uz ovaj zakon o novom uredu i mislim da apsolutno nema nikakve veza sa stvarnošću i sa korištenjem ni fondova, ni racionalizacijom, ni operacionalizacijom, ni bilo čime. Čut ćemo i odgovor na ovu repliku, kolege Davorina Mlakara. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Đakić, pa vi niste razumjeli od početka rada ove Vlade ovo čemu se i sada čudite, a to je ta logika koja nama je nejasna jer nam se čini da je suprotna logičkim zaključcima na koje smo mi navikli. Pa ova Vlada je rekla da ide u racionalizaciju, pa je umjesto 16 osnovala 20 ministarstava, pa umjesto 84 državna tajnika dogurala do 160 ili koliko dužnosnika i to je smanjenje državne administracije, racionalizacija. Dapače, nedavno ne mogu reći točno kojeg datuma ministar Mrsić nam je govorio kako su uštedili na plaćama, kad vam koeficijent sa 4,27 naraste na 5,27 to je po logici naše Vlade ušteda. I ja to tako i razumije, ako je osnivanje iz jednog ministarstva izdvajanje službe i stvaranje novog ureda koji će treba prostor, opremu, ljude koje će preuzeti dijelom temeljem ovog zakona, ušteda a Vlada nam je to rekla, pa mi moramo shvatiti tu logiku i u to vjerovati. Drugo je pitanje u članku 4. početkom rada državnog ureda koji će preuzeti sukladno utvrđenom djelokrugu opremu, pismohranu, drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima, veliko je pitanje koliko će razmjerno sredstava o ovom što su naši kolege govorili od kojih su pozamašna sredstva bila ili kako je rečeno jedno od potentnih ministarstava, koliko će stvarno tih sredstava biti preneseno u državni ured. Bojim se vjerovati da će biti u skladu s potrebama onih za koje se taj ured osniva, a svima nam je jasno da je to apsolutno nepotrebno, najnepotrebnije da zbog volje jednog čovjeka, nije nam nažalost u mandatu ove Vlade prvi puta da zbog volje ili interesa jednog čovjeka mi ponovo donosimo zakon. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo još čuti zaključnu riječ, ministra Bauka. Izvolite. Dakle što se tiče rasprave, na pitanje zastupnika Salapića kao što su i neki od kolega iz kluba HDZ-a primijetili, dakle radi se o Hrvatska Vlada na sutrašnjoj sjednici ima 3 prijedloga zakona koji će doći u Hrvatski sabor, o područjima od posebne državne skrbi, o obnovi i o statusu prognanika i izbjeglica pa će to bit prilika da dobijete i odgovore na pitanje koje ste postavili od od predstavnika ministarstva koji bi kako su se kolege izrazili, bili više zainteresirani za ovu raspravu, obzirom da su izrazili određenu solidarnost samnom koji moram predlagati zakon zato što moram, ali dobro nema veze. Što se tiče, što se tiče pitanja o dakle nadležnostima državni ured je također središnje tijelo državne uprave i prema članku 44. Zakona o sustavu državnu uprave rješavaju u upravnim stvarima upravnim stvarima i provode upravni odnosno inspekcijski nadzor itd., itd. Prema tome mislim da tu a posebno kad se to ovim drugim zakonima definira neće biti problema. Što se tiče izlaganja odnosno replike zastupnika Bačića na otoke, ja sam kao zastupnik svaki put u ime kluba govorio o izvješću o provedbi Zakona o otocima i uvijek sam se pohvalno izražavao resornom ministarstvu koje se tiče otoka. Dapače zaželio sam još dakle u prethodnoj Vladi da se što više poslova koji se tiču otoka prebaci toj upravi, ne zato što mi je gospodin Borić bio posebno simpatičan nego zato šta znam da mi otočani imamo određenog razumijevanja i solidarnosti u ostalom ako malo bacite statistiku nazočnih u dvorani onda ćete vidjeti da je od pet zastupnika s otoka u dvorani ukupno 4 jer je Tonka sad izašla telefonirati, 5 je u bolnici vjerovatno ali on je moja zamjena u Saboru pa možemo reć da smo mi u sto postotnom obliku od preostalih 146 zastupnika negdje je 20-tak, dakle 14%, mi smo ustvari 7 puta više sada nazočni i aktivniji. Prema tome vjerujem da da to ipak nešto govori o toj otočnoj solidarnosti prema tome tu bih zasada stao vjerujući da će se ovi problemi koji ste rekli da će biti riješeni ja ću se isto tako dat svoj doprinos da oni budu riješeni u onome okviru u kojemu mogu biti riješeni. Evo tu ću stat pa ću vjerojatno u odgovorima na repliku još imati prilike nešto reći. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani Josip Borić. Uvaženi predsjedniče, nisam se mislio javiti, nego ste vi gospodine ministre spomenuli to izvješće o provedbi Zakona o otocima. Dok smo mi vodili brigu o hrvatskim otocima svake godine Hrvatski sabor raspravljao je izvješće po provedbi provedbi zakona o otocima. Mi nismo raspravili izvješće za 2011. Godinu iako smo već u proteklih godinu i pol dana ohoho tih izvješća raspravili a to je zakonska obveza koju je sabor nametnuo Vladi RH u članku 38. da jedanput godišnje izvijesti Sabor o provedbi tog zakona. Ja pitam zbog čega mi to nismo raspravili kad je sve vrlo jasno i procedure su poznate. A da smo to raspravili onda bi danas bili svi zadovoljniji jer bi utvrdili neke činjenice i upozorili ministarstvo da ne čini ono što čini a govorio je i kolega Bačić dijelom o tome. Činjenica jest da nam se prema otocima smanjuje frekvencija putovanja, tj. umanjuje se broj linija, da nam se najavljuje skuplje karte, da mi imamo pravo voziti se po otocima, znači nekoliko skupina među njima učenici, studenti, umirovljenici besplatno po svim otocima a da se očito ne žele potpisati neki ugovori kako su nas obavijestili oni koji su dobili to pravo na javnom natječaju i imaju koncesiju. I da ćemo mi svi zajedno završiti očito u problemu i prije turističke sezone i zato bi bilo dobro gospodine ministre da vi to prenesete dalje i da u ovaj Sabor izvješće o provedbi zakona o otocima ako ne već smo u 2013., već i za 2012. 2012. Je aktualna, da raspravimo te dvije godine pa makar i unutar jednog i da na taj način pokažete da poštujete ono što vam Hrvatski sabor nalaže kroz zakon. Ministar ne smatra potrebnim odgovoriti na ovu repliku kolege Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa jedan dio onoga što sam ja htio reći replicirao je kolega Borić. Ja bih samo još nešto dodao. Dakle unutar ministarstva čiji danas djelokrug mijenjamo, to je ministarstvo preuzelo iz ministarstva bivšeg mora, prometa, infrastrukture preuzelo upravo za otoke. Mene iz nejasnih razloga je ukinula status te uprave. Danas se tako sustavna briga koja se prije vodila o otocima u tom ministarstvu ne vodi. Žao mi je jer je u toj upravi bilo sjajnih ljudi koji su zapošljavani od 95. pa do 2001., 2002. sve do evo do prije godinu dana, dvije i nije bilo nikakvih valjanih razloga. Upravo iz ovih argumenata zbog kojih danas u ovom zakonu ustrojavamo poseban državni ured da bi posebno skrbio o prognanicima odnosno o izbjeglicama na taj način ako ćemo ići argumentima kontrario kako kaže moja susjeda Ana Lovrin često puta onda ministarstvo šalje poruku kada ukida jednu upravu i svodi je na razinu odjela, jasno pokazuje kako manje skrbi o onome zbog čega je ta uprava a sada odjel bila i osnovana. Ja mislim da, činjenica da nas nikad ovoliko točno bilo u ovom saboru koliko nas ima danas. Činjenica da i u Vladi ima nekoliko ministara koji dolaze iz otoka ili su vezani uz otoke i to jako puno da je nikad manja briga prema hrvatskim otocima nije bila u posljednjih desetak godina. A ja zbog toga kao evo i kolega Borić očekujem da Vlada čim prije dođe u Sabor sa izvješćem o provedbi Zakona o otocima i o učincima tog zakona pa da vidimo koliko je primjerice u zadnjoj godini za koju bi trebalo dati izvješće na hrvatske otoke uloženo a koliko je prema prijedlogu državnog proračuna još će biti vidljivije kada budemo imali izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2012. godinu sada na hrvatskim otocima. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Posljednja replika u ovoj raspravi bit će ona kolege Davorina Mlakara. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Ja bih počeo s time da nitko nije otok ali ne znam da li su vama otočanima rekli da niste na otoku i da ne trebate čekati trajekt da smo već mogli otić doma da skratimo raspravu iako sam ja pridonio tome da traje duže nego što treba. Ali sad bez obzira na to gospodine ministre kad ste već s otoka a imat ćete prilike možda dok čekate trajekt a možda i prije odgovorit na pitanje koje sam postavio, zašto hitni postupak? Da li ikad možete prihvatit prigovor da nema razloga za hitnost postupka, ništa ne opravdava predlagatelja da se ovaj zakon donosi ad hoc u tri dana i što se tiče citiranja Zakona o sustavu državne uprave s obzirom da središnja tijela obavljaju upravne poslove, to ne znači da bi trebale donositi drugostupanjska rješenja ako im ne postoje prvostupanjska tijela. Ali to je za neku drugu raspravu. Mene ustvari zanima možete li vi jednom prihvatiti argumente da nema razloga za hitnost postupka? Odgovor na repliku ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Iz ovih racionalnih razloga ja ću pokušati na sve tri replike odjednom. Ako ne može onda neću, onda ću u sljedećem uvodnom izlaganju. onda ću u sljedećem uvodnom izlaganju. Dakle što se tiče ovih trajakata na koje možemo otići, neće biti smanjenja broja dakle u sezoni će biti povećavanje. A što se tiče cijena nisam siguran da imate točnu informaciju. A što se tiče ugovora sa autobusnim prijevoznicima i drugim sigurno će biti potpisan jer od kada sam to pročitao u novinama već sam provjerio kod resornog ministra, pri čemu bih samo još dvije tehničke stvari dodao. Dakle uvijek su izvješća o Zakonu o otocima dolazila u Sabor negdje u kasno proljeće, a rasprava bi bila ili u 7.ili u 9.,10. Mjesec, tako će za 2012.sasvim sigurno doći u Sabor

pitanja o hitnosti ili ne hitnosti postupka dakle na pitanje može li Vlada jednom prihvatiti da nešto ne ide u hitni postupak, odgovor je svakako može ali čini mi se da to neće biti u ovom slučaju ali vjerojatno će biti sasvim sigurno slučajeva kada će to biti prihvaćeno. Eto toliko